Hvala. Gospodine potpredsjedniče, gospodo zastupnici. Naime, riječ je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o kulturnim vijećima koji će ići u dva čitanja ustvari premda je riječ o tehničkim nekim izmjenama ali mi smo bili malo marljiviji pa eto tako došao je prije ovih ostalih i zbog toga ćemo ga još jedanput morati naravno razmatrati. Riječ je naime o Zakonu o kulturnim vijećima. Pri Ministarstvu kulture su osnovana kulturna vijeća za pojedina područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi predlaganja ministru kulture ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje. Pri ministarstvu su osnovana vijeća za glazbu i glazbeno scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, film i kinematografiju, knjigu i nakladništvo, likovne umjetnosti i nove medicinske kulture i međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije. Međutim, kako je zakon donesen 2004. 2007. je donesen Zakon o audio-vizualnim djelatnostima, osnovan je novi Hrvatski audio-vizualni centar koji je temeljem članka 43. preuzeo i poslove i zadaće koje su u području audio-vizualnih djelatnosti inače obavljalo do tada Ministarstvo kulture. se ne razumije./… navedeno je da se navedenim danom prestaje radom kulturno vijeće za film i kinematografiju koje je temeljem Zakona o kulturnim vijećima osnovano bilo pri Ministarstvu kulture.

To isto vrijedi za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagreba gdje se mijenja članak 6. Zakona o Gradu Zagrebu na način da se utvrđuje da je gradonačelnik Grada Zagreba izvršno tijelo Grada Zagreba. Ovim izmjenama ukidaju se općinsko, gradsko i županijsko poglavarstvo izvršna tijela općine, grada i županije odnosno ukida se Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. U tom smislu je trebalo uskladiti i članak 8. stavak 2. Zakona o kulturnim vijećima. Za to nisu potrebna nikakva sredstva ni u državnom proračunu ni u drugim proračunima. Prema tome, molim da se o ovom zakonu raspravi. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala gospodinu ministru. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo onda na raspravu. U ime kluba HNS-a kolega zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite kolega. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Vrlo kratko. Javio sam se ispred kluba ne da bih bilo što rekao protiv ovog prijedloga izmjena i dopuna zakona, dapače mi to podržavamo, to je logičan slijed. Međutim, željeli smo iskoristiti priliku gospodine ministre kada ste ovdje sa nama danas da vas za nešto zamolimo. Naime, jako smo se veselili 2004. godine kada je ovaj zakon stupio na snagu. Posebno smo se veselili jer je zahvaljujući tom zakonu bilo sad moguće niz kulturnih djelatnika uključiti u rad ministarstva da oni zajedno sa vama kreiraju kulturnu politiku u Hrvatskoj i da se brinu o provođenju te kulturne politike. Posebno se veselili što je postojala i mogućnost sada da se i kulturna vijeća formiraju u županijama i gradovima. I ono što bih posebno podvukao to je članak 7. zakona u radu Nacionalnog vijeća za kulturu na poziv ministra kulture mogu sudjelovati predsjednici kulturnih vijeća županija i gradova. To je omogućilo barem po nama nešto izuzetno vrijedno. To je jedna vertikalna komunikacija svih djelatnika u kulturi da se usklade određeni politički potezi, mjere i politika. Ono što nas koji živimo na moru u turističkim krajevima posebno zanima i zato su me kolege zamolili da vam se obratim sa slijedećim. Nas posebno zanima da li već imate u svojim zadacima, u svojim ciljevima i jednu ja bih rekao vertikalnu koordinaciju i komunikaciju glede kulturnog turizma jer u ljetnim mjesecima mnogim manjim mjestima treba pomoć i glede sadržaja ponude. To nisu samo objekti, to su izložbe, to su jasno ako hoćemo sve do radnog vremena koje treba uskladiti, preporučiti, dogovoriti. Prema tome, mi zaista vas molimo da u području kulturnog turizma se barem neke tematske sjednice Kulturnog vijeća organiziraju. A drugo su suveniri. Suveniri znate da su boljka hrvatskog turizma već dugi niz godina a u mnogim riznicama naših muzeja stoje prelijepi predmeti koji su nađeni na određenim lokalitetima. Ja ću spomenuti lokalitet Stranče u Vinodolu 10. stoljeće starohrvatski nakit zatvoren u jednom muzeju umjesto da se rade odljevci, umjesto da se ponudi turistima koji nas posjećuju izvorni hrvatski suvenir kvalitetan, lijep. Sve se može s njime napraviti i postići. Nažalost, nedovoljna suradnja, pomoć. Imam čak osjećaj da ponekad nema i dovoljno ideja u nekim mjestima. Zato vas molim, ja sam s vama već o tome razgovarao jednom prilikom. Molimo vas da evo kulturna vijeća se koriste i u tu i s tim ciljem da se malo pomogne i turizmu i turističkoj ponudi Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala lijepo. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Hrvatske demokratske zajednice daje podršku ovim izmjenama. Kako je ministar već rekao radi se o usklađenjima. Naime, pred nama je jedan u nizu zakona koji je Vlada Republike Hrvatske uputila Hrvatskome saboru na raspravu i usvajanje, a koje je potrebno uskladiti sa zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj, odnosno regionalnoj samoupravi sa izmjenama koje su objavljenje donijete donijete 2007. godine i 2008. godine čijim se člankom 3. određuje da se riječi poglavarstvo i jedinice lokalne, odnosno područne i regionalne samouprave, zamjenjuju riječima općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan. Jednako tako i sa izmjenama zakona, odnosno sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu iz 2008. godine, u kojemu se u članku 6. utvrđuje da je gradonačelnik Grada Zagreba izvršno tijelo Grada Zagreba. Drugim riječima u svim zakonima u kojima se odredbe pojedinih članaka odnose na djelokrug rada i ovlasti općinskih, gradskih i županijskih poglavarstva, kao i gradskog poglavarstva Grada Zagreba koje se navedenim izmjenama zakona ukidaju. Potrebno je izvršiti usklađenja. Tako i u Zakonu o izmjenama Zakona o kulturnim vijećima izmjenama koje sadrže svega tri kratka članka. U članku 2. utvrđuju se obveze općinskog načelnika, gradonačelnika, gradonačelnika Grada Zagreba i župana da osiguraju obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih i drugih poslova za potrebe vijeća iz članka 6. kao i sredstva potrebna za njihov rad. U članku 1. ovih izmjena Zakona o kulturnim vijećima provodi se usklađenje ovog zakona s odredbama Zakona o audiovizualnim djelatnostima koje Hrvatski sabor donio na sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, a u čijem članku 44. stavku 3. je utvrđeno da s danom 1. siječnja 2008. godine prestaje s radom Kulturno vijeće za film i kinematografiju osnovano pri Ministarstvu kulture, na temelju Zakona o kulturnim vijećima. Jasno ovim Zakonom o audiovizualnim djelatnostima osnovan je Hrvatski audiovizualni centar koji je preuzeo poslove i zadaće koje je u području audiovizualnih djelatnosti obavljalo Ministarstvo kulture. u ovom prijedlogu izmjena Zakona o kulturnim vijećima odnosi se na stupanje, odnosno primjenu odredbi ovoga zakona koji kaže da stupa na snagu 18. svibnja 2009. godine i u obrazloženju stoji da je usklađen sa stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinicama lokalne, područne, odnosno regionalne samouprave. proceduru da su upućene izmjene ove odredbe, molila bih samo problematiziram je li ova odredba članka 3. ostaje ili je i nju potrebno uskladiti sa onim što imamo u u ovim izmjenama koje će se naći na ovoj sjednici Sabora. Kako ovaj zakon ne zahtijeva nikakva dodatna sredstva u državnom proračunu jer su ona već osigurana u kako u državnom proračunu o radu Kulturnih vijeća u općinskim, županijskim i gradskim proračunima, mislim da nema razloga ne podržati ovaj zakon u prvom čitanju i zamoliti ministra i Vladu da do sljedeće sjednice ovaj zakon bude usvojen, odnosno da dobijemo konačni prijedlog ovoga zakona koji će onda biti i usvojen. Dakle, klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovih izmjena Zakona o izmjenama Zakona o kulturnim vijećima. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. U ime predlagatelja, završno obraćanje uvaženi gospodin ministar Božo Biškupić. Izvolite. Zahvaljujem. Pa u svakom slučaju kada je riječ o vrlo je važna ova vertikala koja je bila ovdje spomenuta. Kada je riječ o tome mi smo naravno i sazivali. taj problem je malo veći, jer mnogi manji gradovi ili općine nisu formirale sva vijeća na vrijeme. Mi smo sazivali pa se onda na takve sastanke dolaze čelni ljudi gradova ili općina, a ne dolaze naravno predsjednici takvih vijeća. Međutim, kako je da je to je pozitivno, gledamo to pozitivno i da dođu čelni ljudi naravno i uprave koje se zauzimaju za kulturu, jer onda je na takav na neki način dogovor ipak i moguć. Dobro je poticajno je naravno kada je riječ o turizmu takva diskusija. Mi skrbimo o tome i brinemo i svjesni smo. To je zajednički naš problem i turizma i nas kada je riječ o suvenirima. Međutim moram reći da i tu isto smo napredovali posebno recimo muzej u Sisku i Dubrovački muzeji. Tu ima jako dobrih primjera kada je riječ o nakitu. To se izgleda dosta probilo i u širinu, jer vidi se da su čak zagrebački zlatari dobili ovaj na neki način europsku licencu za izradu onog zlatnog dubrovačkog nakita. To znači da je interes daleko veći, nego što smo sami toga svjesni. I to je jako dobro, to potičemo i podržavamo. Muzeji su inače dobili nalog da prilagode u ljetnom radnom vremenu posebno na moru, ali jednako taj problem je isto i u Zagrebu nezgodno da recimo vi u nedjelju ne možete u nijedan poslijepodne u nijedan muzej ući, a obitelji cijele izlaze van i vrlo rado bi posjetile neke muzeje. Mi smo dali takve naputke, jer obično muzeji u ponedjeljak su zatvoreni, rade samo stručna tijela, a oni ljudi koji su dežurali nedjeljom mogu na neki način nadoknaditi taj dan, a to kako se oni uvijek mijenjaju. Kada je riječ o ovom članku 3. mi ćemo naravno … bit će i taj dio definiran do kraja. Jer kao što je rekao mi smo ono ono malo bili jako radišni, pa smo došli možda na neki način prije nego što je možda i trebalo na Sabor sa ovim zakonom. Premda istini za volju kada smo to učinili, završili taj posao do kraja, državni tajnik koji je zadužen za ovu djelatnost bio je bio je pun pohvala da smo tako požurili ali dogodilo se da će ići u dva čitanja. Hvala vam lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala gospodinu ministru. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.